Nastavljamo sa popodnevnim radom sjednice. Prelazimo na 14. točku dnevnog reda - Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o telekomunikacijama – predlagatelj klub zastupnika HSP-a, Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona članak 144. do 150. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za pomorstvo, promet i veze i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Predstavnik predlagatelja su svi zastupnici HSP-a, uvaženi gospodin Pero Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, državni tajniče pa cilj ove izmjene i dopune Zakona o telekomunikacijama je rješenje spora u vezi vlasništva nad telekomunikacijskom infrastrukturom u Hrvatskoj i njene namjene, preciznije u vezi vlasništva nad kabelskom kanalizacijom, znači u nastavku TDK kroz koju se provlače telekomunikacijski kablovi. TDK se sastoji od sustava podzemnih cijevi i zdenaca koji služe za uvlačenje telekomunikacijskih kablova na područja gradova izvan njih. Polaganje podzemnih kablova u urbano područje je naime izuzetno skup zahvat koji ujedno stvar i prometne sigurnosne i druge probleme u gradu. Stoga se u gradovima umjesto umjesto ukapanja kablova direktno u zemlju izgrađuje navedena infrastruktura kako se prilikom održavanja postojećih kablova ili polaganja novih ne bi iznova prekapale prometnice, stvarali dodatni troškovi i narušavalo redovno funkcioniranje grada. Liberalizacijom telekomunikacijskog tržišta pojavili su se novi telekomunikacijski operateri davatelja usluga u telekomunikacijama zainteresirani za korištenje gradske TDK od kojih neki polažu vlastite kablove u gradske TDK. S druge strane gradovi traže da se koristi postojeća DTK mreža kako se ne bi nepotrebno prekapale javne površine. Bez jasnog vlasništva, bez odgovarajuće dokumentacije i bez jasno definiranog načina održavanja neće biti moguće održavati DTK mrežu na dovoljno kvalitetnoj razini, osim što pravi vlasnik ne gospodari već drugo pravo sebi prisvaja THT operateri čiji su kablovi u TDK. Nikome ne plaćaju mjesečni najam s izuzetkom Grada Splita. Mislim da ne treba isticati važnost TDK mreže za razvoj telekomunikacija u Hrvatskoj. Znači stvar je dalekosežna bez deklariranja DTK kao javnog dobra na raspolaganju svim telekomunikacijskim operaterima, nema stvarnog prestanka monopola THT-a. Naime, bez DTK na raspolaganju svim drugim operaterima neće se, neće moći provući svoje kablove pa će THT i dalje diktirati tempo razvoja telekomunikacija, informatizacije Hrvatske prema svom profilu. Hrvatska će biti telekomunikacijski zaostala informatička kolonija. I sad znači vlasništvo nad kablovima i telekomunikacijskom infrastrukturom. Potrebno je najprije razlučiti pitanje vlasništva nad telekomunikacijskim kablovima od vlasništva nad telekomunikacijskom infrastrukturom kroz kablovi prolaze. Nitko ne spori da su telekomunikacijski kablovi vlasništvo THT-a. No vlasništvo THT-a nisu šahtovi i podzemni kanali, odnosno distribucijsko-telekomunikacijska kanalizacija kroz koju su provučeni telekomunikacijski kablovi. U najvećem dijelu DTK je izgrađen sredstvima lokalne zajednice, sredstvima tzv. nekadašnjih SIZ-ova u bivšoj državi, sredstvima za izgradnju Grada Zagreba, Splita, Rijeke, Pule itd. Dakle, investitor je uvijek bio a DTK se u pravu i nalazi na javnome dobru, na gradskim ulicama, trgovima, parkovima, predgrađima pa DTK zato jest i treba biti javno dobro. Mi smo u našem prijedlogu zakona dali znači iskustva svih, odnosno većeg broja zemlja iz Europe kao što je Belgija, Danska, Njemačka, Grčka, Španjolska, Francuska, Irska, Italija, Luxemburg, Nizozemska, Austrija, Portugal, Finska i Švedska. Po njihovima, a i po našem prijedlogu TDK je vlasništvo lokalne samouprave, odnosno fizičke ili pravne osobe na čijoj se nekretnini nalazi. Znači to je bit svega toga. Prema nekima procjenama riječ je o vrijednosti od preko 4,5 milijardi eura i stvar je dodatno zakompliciralo stajalište, jer bili smo i na Okruglim stolovima mi u ime kluba Hrvatske stranke prava prema kojoj THT polaže pravo na sve to. Oni smatraju da je sve to njihovo. I sad smo vidjeli prije dva tjedna Hrvatska televizija je objavila dijelove, što mi iz kluba Hrvatske stranke prava dugo vremena već tražimo, dijelove ugovora prema kojoj je HT prodan, onaj prvi dio Deutsche Telekomu. I iz toga proistječe ovaj dio, mislim da je članak 18. toga ugovora gdje svoje pravo po nama neosnovano vjerojatno po svima vama neosnovano povlači THT, jer oni se smatraju da su oni vlasnici svega toga, što je za nas neprihvatljivo i prema tome tražimo da nas podržite da ovo pitanje konačno riješimo. Jer znamo i kakva situacija na održavanju ove mreže i situacija iz dana u dan je sve gora. Nešto je napravljeno sa zadnjom izmjenom zakona vezano za nadležnost agencija kao neka privremena mjera, ali mislim da nema potrebe dalje oduljivati za rješavanje ovog pitanja. Hvala lijepo. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Kovačević spominje kablove. Kolega Kovačević kaže se kabeli, vjerojatno je greška zbog toga što ste vi pravnik pa onda se po tome imate jednu malu grešku. Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o dopunama Zakona o telekomunikacijama koje je podnio Klub zastupnika HSP—a u Hrvatskom saboru. Osnovni razlog odbijanja ovog prijedloga zakona leži u činjenici da je pitanje prava vlasništva te drugih stvarnih prava u konkretnom slučaju nad telekomunikacijskom infrastrukturom gdi je dio koje je između ostalog i distributivna kabelska, kabelska, DTK, dakle distributivna telekomunikacijska kanalizacija ne može se uređivati Zakonom o telekomunikacijama, već je eventualno predmet uređivanja općih propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. novi, eventualni novi članak koji se predlaže u ovim prijedlogu dopuna zakona, predlaže se dopuniti članak 22. Zakona o telekomunikacijama koji glasi: "Kabelska kanalizacija u smislu točke 60. članak 7. zakona u vlasništvu je države Hrvatske odnosno jedinica lokalne samouprave ili pravne osobe na kojoj se nekretnini nalazi." Taj zakon, ta odredba koja se predlaže nije prihvatljiva s pravnog stajališta. Vlada Republike Hrvatske mišljenja je također da bi se prihvaćanjem tako formulirane odredbe bitno narušila pravna sigurnost koja se mora jamčiti kroz primjenu zakona i drugih propisa. Nadalje glava 3. važećeg Zakona o telekomunikacijama osobito članci 21., odnosno 22. usklađeni su sa svim mjerodavnim pravnim propisima Europske unije o čemu su se svojevremeno izjasnili i o tome pisano obavijestili Vladu pravni savjetnici angažirani u sklopu CARDS programa 2004. Europske unije, na kada su na temu jačanje kapaciteta Hrvatske agencije za telekomunikacije izradili i spomenuto izvješće. U tom pisanom dokumentu dostavlja ministarstvu, a on je 16. svibnja 2006. godine izričito je naglašeno da su odredbe navedenih članaka zakona važećeg Zakona o telekomunikacijama u skladu s pravnom stečevinom Europske unije te da ih ne treba mijenjati u svrhu pronalaženja zadovoljavajućeg rješenja za zajedničku uporabu distributivne telekomunikacijske kanalizacije ili možda ljepše rečeno infrastrukture. Kako je ovaj prijedlog zakona datiran još sa dakle 6. mjeseca ove godine, a u međuvremenu je prošlo izvjesno vrijeme, dozvolite da nadopunim ovu suštinu koja proizlazi iz očitovanja Vlade Republike Hrvatske sa još nekoliko činjenica. Poznato je da su u međuvremenu u posljednjih nekoliko mjeseci provedene još daljnje aktivnosti na utvrđivanju prava vlasništva i konkretno Vlada je na prijedlog Hrvatskih telekomunikacija prihvatila inicijativu o angažiranju stručnog pravnog savjetnika koji bi i koji jest izvršio stručnu ekspertizu na pitanju vlasništva nad DTK. Taj posao je netom završen, vjerujem da će o tome uskoro biti i izvještena hrvatska javnost. U pokušaju naravno da se na jedan sveobuhvatan i brz način riješi pitanje vlasništva nad DTK u Republici Hrvatskoj. Moram napomenuti da je bitno lučiti također dva osnovna pojma – pitanje vlasništva od pitanja upravljanja. Da po pitanju vlasništva se Vlada očitovala kako sam prije naveo, a da je vrlo bitno odnosno najbitnije u ovom trenutku na primjeren način, na efikasan način definirati pitanje upravljanja, a ono je kroz Zakon o telekomunikacijama kroz članak 22. kroz posebno kroz stavak 5. tog članka po našem dubokom uvjerenju primjereno riješeno, a on govori da u slučaju kada nije utvrđen vlasnik telekomunikacijske infrastrukture, a to se može vrlo lako utvrditi uvidom u gruntovne knjige u svakom sudu, u svakoj gruntovnici, vijeće agencije može na zahtjev koncesionara radiodifuzijskih usluga ili operatora ako postoje odgovarajući tehnički uvjeti donijeti privremeno rješenje do utvrđivanja prava vlasništva koje u cijelosti zamjenjuje ugovor iz prijašnjih stavaka, dakle korištenje se može ostvariti putem, prvenstveno putem ugovora, ali u slučaju dvojbenih situacija kada nije utvrđen vlasnik ili kada je vlasništvo dvojbeno ili ako ne dođe do ugovora, agencija uvijek može arbitrirati. Također u međuvremenu agencija je izradila i provela javnu raspravu po pitanju upravljanja i vlasništva nad DTK. Ta javna rasprava zaključena je prije mjesec i po dana, poznati su stavovi agencije, da je i institucionalno spremna preuzeti punu odgovornost koju joj daje zakon i na primjeren način odnosno na onaj način kako nalaže zakon upravljati u ovim i arbitrirati u ovim dvojbenim slučajevima. U tom smislu također je osnovana unutar Agencije za telekomunikacije služba infrastrukture kao posebni, kao pojačanje u administrativnom smislu, dakle osigurani su i instrumenti za rješavanje predmeta zahtjeva koje, čiju za koju podlogu daje zakon. Također poznato je da je agencija u međuvremenu obavila niz konstruktivnih razgovora u gradovima gdje je došlo do do bilo dvojbenog tumačenja bilo zahtjeva jedne odnosno druge strane nad vlasništvom i da i temeljem tih iskustava posebno onih gdje je to pozitivno riješeno kao što je to na primjer …/Govornik se ne razumije./… Splitu će primjenjivati i izreći rješenja u svom daljnjem radu. Potrebno je na kraju naglasiti da agencija naravno ne može izreći rješenje ukoliko netko od nje to ne zahtijeva, dakle sukladno članku 22. Zakona o telekomunikacijama potrebno je tražiti dostupnost u u telekomunikacijske infrastrukture bilo da je to nekakva, nekakav stup koji služi za bazne stanice bilo da je to DTK, agencija će temeljem tog zahtjeva utvrditi da li postoje tehničke mogućnosti, pravne mogućnosti i izdati rješenje koje će zamijeniti ugovor. Evo, to je u smislu zakona smatramo prihvatljivo rješenje, rješenje koje je omogućuje u ovom trenutku najvažnije pitanje, a to je pitanje razvoja telekomunikacija i dostupnosti DTK kao preduvjeta tog razvoja, što smatramo da je najvažnije u ovom trenutku. Svakako, moram na kraju naglasiti da ovaj zakon u svojoj pozadini zapravo ima jednu usudio bih se reći plemenitu namjeru, a to je omogućiti jedinicama lokalne samouprave vlasništvo nad DTK. Ni u jednom trenutku Vlada Republike Hrvatske nije se očitovala da to, da takav stav nije prihvatljiv ali u provedbi te namjere treba i upućujemo i ovim stavom obrazložiti, krenuti putem koji hrvatsko zakonodavstvo predviđa, a ne ovakvim zahtjevima dovesti u pitanje pravnu sigurnost u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Kao što je rečeno cilj ove izmjene i dopune Zakona o telekomunikacijama je rješenje spora u vezi vlasništva nad telekomunikacijskom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. I rekao bih vrlo jednostavno radi se o važnoj inicijativi, vrlo ambicioznom cilju, međutim razrješenje svih problema s kojima smo ovaj čas u vezi u vezi rješenja spora vlasništva telekomunikacijskom infrastrukturom zahtijevat će dodatne napore i nešto više vremena nego što nam se ovaj čas čini. Svakako bez jasnog vlasništva, bez odgovarajuće dokumentacije neće biti moguće ono što je posebno važno održavati na dovoljno kvalitetnoj razini punu funkcionalnost distribucijsko-telekomunikacijske infrastrukture. Mislim da je taj izraz puno adekvatniji nego distribucijsko-telekomunikacijska kanalizacija. kanalizacija. Održavanje, puna funkcionalnost, puna dostupnost ovaj čas su prioriteti iako utvrđivanje vlasništva itekako je važan dio razrješenja svih problema s kojima smo suočeni. Pitanje vlasništva nad telekomunikacijskom infrastrukturom treba sagledavati između ostaloga i u kontekstu procesa pretvorbe koji su se provodili u Republici Hrvatskoj u zadnjih 15-tak godina. 1990. društveno vlasništvo telekomunikacijske mreže pretvoreno je u vlasništvo države, nakon toga 1991. državno vlasništvo nad telekomunikacijskom mrežom pretvorena je u vlasništvo javnog poduzeća HPT. 1. siječnja 1998. godine telekomunikacijska infrastruktura kao vlasništvo HPT-a postaje dio uloga s kojim Republika Hrvatska sudjeluje u temeljnom kapitalu HPT-a čime je osnovano i to trgovačko poduzeće. Time su u principu završeni postupci pretvorbe društvenog vlasništva u trgovačko društvo, međutim u procesima pretvorbe zakonodavac je propustio odrediti ono što je važno, a događa se sa, a vezano je uz prava na nekretnine distribucijsko-telekomunikacijske infrastrukture na društvenom javnom zemljištu koja se također, koja je također prolazila proces pretvorbe. Kasnijim Zakonom o razdvajanju HPT-a na HPT i HT isto tako nije riješeno navedeno pitanje i mi smo naslijedili određenu situaciju koja je izazvala konflikte neslaganja jer liberalizirano tržište je ono za što smo se odlučili i ono zahtijeva jednaka prava glede dostupnosti na telekomunikacijsku infrastrukturu. S obzirom na nastalu situaciju izgenerirane probleme koji su eskalirali u zadnje vrijeme što je poprimilo čak i razmjere koji su neprihvatljivi posljednjim izmjenama zakona dana je ovlast Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije da rješava sporne situacije vezane za zajedničko korištenje telekomunikacijske infrastrukture. te zatražiti izvješće o stvarnom statutu, a tek tada ako bude potrebno rješavati zakonodavnim mehanizmima ova ili slična pitanja i to temeljem analize i prijedloga, prije svega stručnih službi i nadležnih tijela, ministarstva, agencije i Vlade Republike Hrvatske. Svakako ono što je naglašeno i želim naglasiti i u stavu kluba HDZ-a zakon mora omogućiti da distribucijsko-telekomunikacijska infrastruktura bude svima dostupna bez obzira čije je vlasništvo, što je na kraju i u skladu s europskim smjernicama. S obzirom na značaj ove problematike za gospodarstvo i društvo u cjelini potrebno je sveobuhvatno sagledati sve aspekte oko pitanja vlasništva i održavanja distribucijsko-telekomunikacijske infrastrukture. To je posao koji tek predstoji. Iz tog razloga Vlada je angažirala pravnog savjetnika, uglednu međunarodnu konzultantsku kuću koja će u suradnji sa svim relevantnim prije svega Hrvatskom agencijom za telekomunikacije dati ekspertno pravno mišljenje glede razrješenja ovog problema. Prije toga klub HDZ-a neće moći prihvatiti Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o telekomunikacijama. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba IDS-a, uvaženi zastupnik Valter Poropat. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici, cijenjeni državni tajniče. Liberalizacijom telekomunikacijskog tržišta pojavili su se novi telekomunikacijski operatori, davatelji usluga u telekomunikacijama zainteresirani za korištenje gradske distribucijsko TK kanalizacije od kojih neki polažu vlastite kabele u gradsku distribucijsko-TK kanalizaciju. S druge strane gradovi traže da se koristi postojeća distribucijsko-TK kanalizacija kako se ne bi nepotrebno prekopavalo javne površine još jedanput. Bez jasnog vlasništva i bez odgovarajuće dokumentacije i bez katastra infrastrukture i bez jasno definiranog načina održavanja neće biti moguće održavati distribucijsku TK kanalizaciju na dovoljno kvalitetnoj razini. S aspekta namjene telekomunikacija distribucijska TK kanalizacija je regulirana Zakonom o telekomunikacijama člankom 7. u točki 60. definira kabelsku kanalizaciju kao dio telekomunikacijske infrastrukture i to tako da točkom 60. telekomunikacijska infrastruktura sastoji se od temeljne sastavnice telekomunikacijske mreže kao što su zemljište i zgrade za smještaj telekomunikacijske opreme, kabelska kanalizacija, antenski stupovi i druge građevine za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnosti. Na distribucijsko-TK kanalizaciju se ujedno odnosi i članak 22. Zakona kojim se određuje zajednička uporaba izgrađene telekomunikacijske infrastrukture dajući posebne ovlasti Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije potičući zajedničku uporabu infrastrukture osobito u svrhu zaštite zdravlja, ljudi, zaštite okoliša i potreba primjerenog prostornog uređenja. Također isti članak 22. propisuje da telekomunikacijski ili kabelski operateri imaju pravo ako postoje tehnički uvjeti koristiti se izgrađenom telekomunikacijskom infrastrukturom u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba uz naknadu stvarnih troškova na temelju sklopljenog ugovora. Ovdje je potrebno najprije razlučiti pitanje vlasništva nad telekomunikacijskim kabelima od vlasništva nad telekomunikacijskom infrastrukturom kroz koju kabeli prolaze ili na kojoj se kabeli nalaze jer kad govorimo o kabelskoj kanalizaciji onda govorimo o podzemnoj infrastrukturi, podzemnoj infrastrukturi, a kad govorimo o nadzemnoj onda su to kabeli na stupovima ili bežična infrastruktura je li tako? Nitko ne spori da telekomunikacijski kabeli su vlasništvo THT, no vlasništvo THT-a naravno da nisu ni šahtovi, ni podzemni kanali, odnosno distribucijsko-telekomunikacijska kanalizacija kroz koju su povučeni ti isti telekomunikacijski kabeli. U najvećem djelu distribucijsko TK-a kanalizacija je izgrađena sredstvima lokalne zajednice čega sam i svjedok gdje sam u više navrata radio upravo na tome gdje je jedinica lokalne samouprave bila investitor takve TK-a kanalizacije koja je nakon toga sporazumno prenešena na korištenje THT-a, Dakle, moramo reći da je upravo radi toga investitor je u svakom slučaju ili grad ili općina i da zbog toga je to javno dobro. Iako je Hrvatska agencija za telekomunikacije još u kolovozu prošle godine zatražila podatke od operatora o točnom smještaju i vremenskom trajanju korištenja distribucijske TK-a kanalizacije do sada nema pomaka u rješavanju ovoga problema. problema. Osnivanjem Agencije za telekomunikacije kao i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja pokazale su se kao pozitivan pomak u liberalizaciji tržišta u Republici Hrvatskoj smatram da je i na planu telekomunikacija upravo Agencija za telekomunikacije, upravo na tragu onoga što se od nas zastupnika i od korisnika telekomunikacijskih usluga i očekuje. Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o telekomunikacijama i podzakonskim aktima, agencija je doprinijela liberalizaciji naročito u području korištenja pristupne lokalne petlje, pojednostavljena pristupa telekomunikacijskom tržištu i korištenja novih alternativnih pristupnih tehnologija, jačanje tržišnog natjecanja u onemogućavanju zlouporabe nadmoćnog položaja, djelotvornije zaštite korisnika telekomunikacijskih usluga te stvaranje uvjeta za početak rada prijenosa digitalnog televizijskog signala. Kao što vam je poznato zakonska regulativa je bila takva da se u kabelsku kanalizaciju zajedno sa TK-a cijevima koje su bili plastični profili 50 cm, uz njih mora postaviti još jedna takva cijev kroz koju bi jednog dana, sutra išlo i distributivno televizijski, satelitski program. Liberalizacija tržišta podrazumijeva stvaranje jednakih i transparentnih uvjeta novim operatorima i davateljima usluga za ravnopravni ravnopravni pristup tržištu pri čemu se korisniku otvara mogućnost izbora operatora prema želji vodeći se pri tome računa o osiguranju dobre kvalitete telekomunikacijskih usluga uz prihvatljivu cijenu. Siguran sam da je smisao ovog rješavanja i ovakvog načina rješavanja problema distributivne TK-a kanalizacije nije u tome da se gradovi domognu novog prihoda iz iznajmljivanja distributivno TK-a kanalizacije nego da se svima osigura pristup DTK-a pod razumnim uvjetima. Vrlo visoke naknade za korištenje distributivne TK-a kanalizacije naime mogu ići i u prilog jedino odnosno u ovom slučaju o kojem danas govorimo THT-u koji će to jedini moći izdržati no time se uništava konkurencija i postiže suprotan efekt. Tvrtka koja je vlasnik i upravitelj distributivne TK-a kanalizacije ne smije biti direktno zainteresirana za korištenje DTK-a i ne bi se smjela baviti telekomunikacijskim uslugama jer bi time imala mogućnost znatnog utjecaja na tržište pretražujući sve svoje interese tako da sprječava druge u korištenju DTK-a kanalizacije pod krinkom tehničke Ako se sad osvrnemo na ovaj prijedlog kojeg je u Sabor uputio Klub zastupnika HSP-a vidimo da se sa prijedlogom dodaju novi stavci i to: kabelska kanalizacija u smislu točke 60. članka 7. u vlasništvu je države Hrvatske odnosno jedinica lokalne samouprave ili pravne osobe na čijoj se nekretnini nalazi. Koncesionari, radiodifuznih usluga i operateri imaju pravo ravnopravnog korištenja kabelske kanalizacije uz naknadu stvarnih troškova na temelju sklopljenog ugovora. Vlasnici kabelske kanalizacije moraju poštivati načela nediskriminacije itd. Dakle, operateri pri iznajmljivanju vodova moraju poštivati načela nediskriminacije transparentnosti i objektivnosti odnosno i troškove usmjerenosti naknada. Ako Hrvatska agencija za telekomunikacije procijeni da iznajmljivanje nije u skladu s tim načelima, da ne omogućuje tržišno natjecanje te da nije u skladu s drugim odredbama ovoga zakona ili s preuzetim međunarodnim propisima u slučaju npr. kad operator određuje previsoke cijene ili određuje cijene na način koji ograničavaju tržišno natjecanje, rješenjem će odrediti operateru promjene njegove ponude. Agencija dakle može, kontrolirati cijenu iznajmljivanja telekomunikacijskih vodova pa logično može kontrolirati i cijenu iznajmljivanja distributivne TK-a kanalizacije kroz koju ti vodovi prolaze te utjecati kao arbitar na odluku lokalne samouprave odnosno vlasnika distributivne TK-a kanalizacije o visini naknade. Konačno želim vjerovati da će Hrvatska agencija za telekomunikacije zajedno sa Vijećem korisnika telekomunikacijskih usluga imati znanja i dovoljno snage, podvlačim dovoljno snage da na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu neće dozvoliti monopol i da će korisnici doći u poziciju da telekomunikacijske usluge plaćaju po realnim cijenama za dobru kvalitetu i što je isto tako važno bez paušalne pretplate kako je to uobičajeno i u zemljama Europske unije kojima toliko težimo. Klub IDS-a podržati će u prvom čitanju ovaj prijedlog zakona koji će nadam se do drugo čitanja riješiti vlasništvo, korištenje i upravljanje distributivne distributivne TK-a kanalizacije a sve ono što nije u skladu sa eventualno nekim drugim zakonskim prijedlozima odnosno zakonskom regulativom koja je na snazi predlažem da se Vlada odnosno ministarstvo zajedno sa klubovima dogovore i da se u drugom čitanju postavi takav zakon koji će kažem konačno riješiti vlasništvo, korištenje i upravljanje distributivne TK-a kanalizacije. Hvala lijepa.

Poštovani gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče. Kolegice i kolege zastupnici. Pa mi smo u našem klubu Hrvatske seljačke stranke raspravljali o ovom prijedlogu zakona odmah ću na početku reći da ga podržavamo jer se nadamo da eventualno održane dileme koje su se javili tijekom ove rasprave bi mogle poboljšati u drugom čitanju ovaj po nama sasvim korektan prijedlog zakona. Ono što je sad vezano uz obrazloženje bitno to je da doista ovo je primjer kako u principu su ponekad kriva rješenja o kojima se nažalost u početku možda i tako ne misli, pokazuju kriva tek nakon 15-tak godina ili čak možda i više. Ovdje je evidentno prisutno ili bolje rečeno neupitno je načelo vlasništva. Međutim danas kad mi raspravljamo o ovom vlasništvu onda doista kao što je i moj prethodnik govorio, velik broj općina i gradova, tadašnjih općina na kraju krajeva ili putem mjesnih zajednica ili bilo kako drugačije je sudjelovao u izgradnji telekomunikacijske infrastrukture, ukupno uzevši. U procesima koji su bili iza toga naravno postalo je to ja bih rekao ipak vlasništvo HPT-a ali evidentno sada kada raspravljamo o ovom problemu onda vidimo da i vlasništvo i upravljanje su dosta povezani. Agencija za telekomunikacije koja sasvim sigurno je napravila dosta pozitivni pomak i ja sam uvjeren da će i njezina služba za infrastrukture koja je formirana, obaviti svoj posao. Prije svega posao kontrolora u ukupnom tom procesu. Međutim da ne bi bilo eventualno nekakvih zabuna ili da ne bi bilo sudskih sporova i tako dalje mislimo da bi ovaj Prijedlog zakona stvarno bio od koristi. On sigurno štetiti ne može. Ruku sad na stranu i što je bila javna rasprava o vlasništvu i upravljanju i koja je pokazala sigurno jedan dobar način i model kako se takvi problemi trebaju i rješavati, ali ja ne bih volio da ovaj plemeniti prijedlog kao što je bilo rečeno ostane samo na tom plemenitom nego da doista se i operacionalizira. Vezano uz sve to skupa ja ne bih sad ulazio u suštinu postojeće infrastrukture nego bih rekao da možemo čak raspravljati kakva će biti budućnost s obzirom na procese digitalizacije i bežičnih, mobilne radio telefonije, ali u svakom slučaju bilo bi dobro da se ovo područje i distribucijsko i telekomunikacijsko, moram to reći, mislim da kolega Čosić je to lijepo obrazložio, itekako bi trebalo razjasniti dok je vrijeme. Tako da mi ćemo ispred Kluba HSS-a podržati ovaj Prijedlog zakona. Predlažemo da on ide u drugo čitanje i da ako treba da se malo i doradi,

Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ajmo poći od pretpostavke da je stvarno vlasnik distribucijske i telekomunikacijske infrastrukture HT ili Deutsche Telecom sada koji je kupio HT. Ako bi to tako bilo onda bi se dogodilo u Hrvatskoj da je jedna pravna osoba uspostavila monopol. A po našem Ustavu monopoli su zabranjeni. Prema tome mi bi iz razloga, ustavnih razloga morali donijeti posebni zakon koji bi spriječili monopolsko ponašanje. To je broj jedan. Broj dva, po Ustavu se isto kaže da je zakonom moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo uz naknadu tržišne vrijednosti, članak 50. A u 52. se kaže da je zemljište između ostaloga dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Prema tome opet ako bi se radilo o svemu tome ovakvoj interpretaciji da je to vlasnik kao, da je HT vlasnik kao što to neki tvrde mi bismo morali donijeti ili posebni zakon o ograničenju poduzetničke i vlasničke slobode uz naknadu tržišne vrijednosti i utvrditi da zapravo ovo dobro od interesa za Republiku Hrvatsku mora biti stavljeno u funkciju svih. To je prvo što bih htio reći u vezi s ovom problematikom. Drugo, što bi trebalo reći. Treba postaviti pitanje na temelju zapravo povijesne analize i vezano za prethodni političko-pravni sustav i režim s jedne strane oko nastajanja teleko, odnosno distribucijsko-telekomunikacijske infrastrukture s jedne strane, a s druge strane vezano za povijesnu analizu pravnog sustava Republike Hrvatske u ovih 15 godina. Ako sa tog aspekta gledamo onda ćete doći do čitavog niza podataka da je ova infrastruktura nastajala zapravo ulaganjem jedinica lokalne samouprave pa i samih građana kroz samodoprinose u pojedinim sredinama, čak između ostaloga i kroz tzv. plaćanje priključaka vezano uz tu infrastrukturu. Teško bi se iz takve povijesne analize mogao izvući zaključak da izvorno pravo vlasništva na originalni način na ovom segmentu nakon rasprava društvenog vlasništva pripada telekomunikacijama odnosno Hrvatskoj pošti i telekomunikacijama u to vrijeme. Drugo što bi trebalo reći, privatizacijom i pretvaranjem, … /Govornik se ne razumije./ … ne privatizacijom nego pretvorbom tog poduzeća iz društvenog u javno poduzeće država je zadržala ovaj dio infrastrukutre. Ali infrastruktura se nalazi na zemljištu i u zemljištu koje je još 1992. godine donošenjem Zakona o lokalnoj samoupravi zapravo pretvoreno. Jer je tamo rečeno: Sve nekretnine i pokretnine koje nisu naravno privatizirane još u pretvorbi i privatizaciji i tako dalje, a nalaze se na području jedinica lokalne samouprave pripadaju primjerice lokalnoj samoupravi. Prema tome nema dvojbe da se radi o jednom vrlo interesantnom segmentu koji unutar sebe po prirodi stvari sadrži zapravo tzv. koncept podijeljenog vlasništva. Po meni nikakve dvojbe nema da zemljište preko, kroz koje kanal prolazi na području jedinica lokalne samouprave pripada jedinicama lokalne samouprave. I samim time kanal njima. Drugo što je isto tako nesporno, sama infrastruktura kroz koje prolaze kablovi ovisno o tome tko ju je gradio, u pravilu pripada jedinicama lokalne samouprave i teško ju može se interpretirati na drugačiji način. neovisno o tome kome pripada u vlasničkom i pravnom smislu nitko ne može imati monopol na tome da isključi drugog mogućeg korisnika koji hoće pružati telekomunikacijske usluge građanima pod jednakim uvjetima razumljivo. I treća stvar, sami kabeli naravno su u vlasništvu onih koji su ih polagali odnosno Hrvatskih pošta odnosno sada Telekomunikacija a prije i Hrvatskih pošta. Prema tome da razlučimo stvar, postavlja se pitanje argumenta Vlade zbog čega odbija ovaj Zakon? Da bi to trebalo riješiti nekim drugim zakonom. Ne, ne rješava se ovo pitanje Zakonom o vlasništvu i stvarnim pravima. Jer Zakon o vlasništvu i stvarnim pravima to daje dovoljno osnova da to kaže to pripada jedinicama lokalne samouprave. gdje se može razgovarati samo o tome da li ćemo donijeti posebni zakon po kojem se ograničavaju po vlasništvu i poduzetničke slobode ne sada samo HT-a, da se razumijemo, nego i općina i naših gradova kroz koje, čije zemljište to prolazi pa da onda to eventualno cjelovito se rješava ili izmjenom i dopunom ovoga zakona na koji će se način zapravo razriješiti pitanja vlasništva i upravljanja ovom vrijednošću u interesu svih njih. Ja sam vrlo sklon zapravo prihvatiti da se ovakvom jednom izmjenom i dopunom ovog zakona to riješi iz jednostavnog razloga što je slično rješenje prisutno u praksi europskih zakonodavstava članica Europske unije, da se zapravo taj zakon tretira kao lex specialis koji to pitanje regulira. I iz tog segmenta sam zapravo zahvalan kolegama da su ovu inicijativu uputili u saborsku proceduru, iz jednostavnog razloga. Ako se sjetimo proljetos smo imali i raspravu u Saboru povodom ovog pitanja, ali i tada je rečeno da će se razmotriti mogućnost da se zakonodavno to riješi. Međutim, nikakve inicijative nije došlo osim ove koju je sada dao Klub zastupnika HSP-a. Zbog toga ću ja osobno podržati ovaj prijedlog zakona da ide u drugo čitanje. Nemam ništa protiv da eventualno Sabor na prijedlog vladajuće većine donese i poseban zaključak po kojem se obvezuje predlagatelja da u pripremi konačnog prijedloga zakona zapravo dobije informacije koje su vezane i za savjete pravnih eksperata, pardon, pravnog eksperta koji daje savjet Vladi i stajalište Vladi da bi imao u vidu prije nego što konačni prijedlog zakona riješi. A samo ovdje moram naznačiti važno pitanje. Nekako rasprave koje se u javnosti probaju kanalizirati oko toga zapravo da je ovo već kupljeno i prodano i da se na derivativni način pretvorbu, privatizacijom telekomunikacija steklo vlasništvo i to angro i kabela i infrastrukture i samog zemljišta praktički od strane HT-a teško je interpretirati i veoma, veoma je to teško provesti u djelo, iz jednostavnog razloga jer je to pitanje na kojem će naši svi gradovi zapravo staviti veoma, veoma ozbiljne primjedbe i pobuniti se jer se radi zapravo o njihovom prostoru koji oni uređuju. Prema tome, da pojednostavim stvar. Čak moramo reći, tu su kolege naveli i kako je to u pojedinim zemljama, ali naveli to i kakva je situacija u Njemačkoj gdje se gradovi, dakle jedinice lokalne samouprave bune s pravom da … /Govornik se ne razumije./ … zapravo iskorištavaju svog zemljište i naknadu iskorištavanja zemljište odnosno te infrastrukture koja kroz njihovo zemljište prolazi u odnosu na Deutsche Telekom. I Deutsche Telekom zapravo veoma teško tome odolijeva i on će morati tome popustiti. Morat će to popustiti neovisno o tome što pokušava raditi. Jedno je bilo dok je Deutsche Telekom bio državnba kompanija. Ali je Deutsche Telekom privatizirana kompanija i u Njemačkoj. On više nije u većinskom vlasništvu Njemačke i doći će do promjene i u Njemačkoj. Ne smijemo si dozvoliti da s obzirom na tradiciju i inače uspostavljene vlasničke odnose koje su imale jedinice lokalne samouprave na tom segmentu ili povijesnom analizom imaju pravo da, imaju pravo vlasništva na tom segmentu da to izgubimo i da na kraju krajeva nakon transformacija od svakakvih odnosa u samoj Njemačkoj zapravo dođemo u situaciju da je njemački Telekom vlasnik, većinski vlasnik ili budući većinski vlasnik Telekoma kod nas u povoljnijoj poziciji u našoj zemlji nego što je u matičnoj zemlji u kojoj ima sjedište … /Govornik se ne razumije./ predlažem, a i pozivam sve kolege zastupnike da neovisno o stajalištu Vlade, ne odbijemo ovu inicijativu u prvom čitanju, nego da ovu inicijativu u prvom čitanju podržimo, a do drugog čitanja zamolimo predlagatelje neka zajedno sa Vladom se uključe u pripreme konačni prijedlog zakona. Uostalom neka ga pripremi ako treba i sama Vlada. Važno je ovo pitanje riješiti, a ne odugovlačiti ovo pitanje rješavanja, niti se oslanjati na pitanje šta će se dogoditi ako bi se narušila pravna sigurnost. Postavlja se pitanje zapravo da li se ponašanjem HT-a nije narušila pravna sigurnost u Hrvatskoj. Ja mislim obratno, da praksom takvog ponašanja zavarivanja šahti i da ne nabrajam sve ono što se dešava po našim gradovima zapravo je narušena pravna sigurnost. I ne samo pravna sigurnost nego eksplicitni iskaz je to monopolskog ponašanja koje isključuje trećeg određenog suprotno Ustavu Republike Hrvatske. I u tom pogledu ja smatram da je naša Agencija za telekomunikacije pa i resorno ministarstvo trebalo hitnim inspekcijskim nadzorom poduzeti mjere i dati rješenje o zabrani takvog ponašanja telekomunikacija u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Kapraljević. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Svoju raspravu sam trebao imati u ime kluba, ali sam bio na odboru pa sve ono što sam mislio reći dolje to ću reći i sada. Hrvatska narodna stranka u svakom slučaju podržava ovaj prijedlog HSP-a i smatramo da je ovo dio da ova priča koja se tiče DTK, znači distribucijsko-telekomunikacijske kanalizacije, da je to dio nacionalnog suvereniteta Republike Hrvatske i da u svakom slučaju i taj svoj nacionalni suverenitet koji se u ovom slučaju očituje kroz DTK da trebamo sačuvati. Ja sam inače radio u, još davno nekad u HT-u, tad se to nije zvalo tako, doduše ne zove se ni sada. Tad je to bio OOUR PTT prometa i ja sam radio u tom OOUR-u PTT prometa i sjećam se jako dobro na koji način smo izgrađivali kompletno svu infrastrukturu koja je bila telekomunikacijsku infrastrukturu, a to je bilo još ono vrijeme kad su moji monteri za svaki priključak imali osigurano negdje janje. Jer priključaka nije bilo i ljudi su jednostavno pravili ugovore onakve kako je PTT tada tražio. I većina toga, od centrala, zgrada, kanalizacije, kablova, prijenosnih sustava, sve to su izgradili građani svojim, bilo preko SIZ-ova, bilo preko cijene priključka, sve je to izgrađeno na teret građana. U jednom trenutku smo mi odlučili da to, ja i dan danas ne znam zbog čega da to prodamo nekome, da pretvorimo naše u njihovo. I kad smo odlučili to prodati nismo, ili jesmo, ja ne znam još uvijek nije izdefinirano, odlučili šta smo prodali. Ja tvrdim da nismo prodali praktički ni jedan priključak ni ništa jer čak tvrdim da nismo prodali ni prijenosne sustave, ali jednostavno eto, to je otišlo tako kako je otišlo. Ali ovaj dio koji je ostao, a to je ta DTK u svakom slučaju moramo zaštiti, ne možemo smatrati da je to dio ugovora koji je potpisan sa Deutsche Telekomom i da je to njihovo. Jer tu postoje 3 problema oko DTK. Dva su ona koja se direktno tiču DTK, a to je zemljište iznad same kanalizacije, to je znači pravo služnosti, zemljište gdje prolazi ta kanalizacija. Drugo je pitanje same kanalizacije, a tek treće je pitanje kablova koji prolaze kroz tu kanalizaciju. Pravo služnosti u svakom slučaju mora biti osigurano gradovima, lokalnim jedinicama. jedinicama. Znači one moraju imati pravo naplaćivanja prava služnosti, jer na tom prostoru gdje je prošla kanalizacija normalno da je to zemljište zauzeto za neke druge stvari, za kanalizaciju, plin ili ne znam šta drugo. Znači u svakom slučaju pravo služnosti se treba naplaćivati, doduše to se ovdje nedotikavle ovim zakonom kako bi to rekli u nekim krajevima, ali ovaj drugi dio vlasništva nad kanalizacijom kanalizacijom koji se ovdje rješava u svakom slučaju treba dopasti jedinicama lokalne samouprave i one su te koje bi ustvari trebale omogućiti da zavlada prava konkurencija, da kroz te cijevi prođu razni davatelji usluga, ne samo jedan i da on zaključava i otključava i naplaćuje nekakvo pravo provlačenja kablova i prijenosnih bilo optičkih bilo ovih drugih kablova i smatram da je dobro da je HSP krenuo sa ovim i klub HNS-a u svakom slučaju će podržati njihov pokušaj, a ujedno će to biti naš pokušaj ako ovo prođe u prvom čitanju i uđe u drugo čitanje. Ujedno će to biti naš pokušaj za očuvanje nacionalnog suvereniteta Hrvatske.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Kapraljević točno je govorio da su sve telekomunikacije, svu telekomunikacijsku infrastrukturu izgradili građani, općenito oni koji su imali priključak telefonski i oni koji nisu. Međutim 80-tih godina osobno sam sklopio ugovor sa tadašnjim PTT-om za 1.500 DEM za broj i priključak telefona i pored toga učestvovali u postavljanju tada stupova na kojih se onda postavljao kabel i izgradnju uzemljenja na najbližem stupu. sve skupa učestvovanje svih građana dakle ono što je naše je naše, ovdje smo imali još i pojedinačno da tako kažem vlasništvo i plaćanje tih 1.500 DEM sa učestvovanjem u radu. Tako da je u potpunosti točno ono što ste rekli i vjerujem da je upravo taj dio bi morao biti sastavni dio ugovora danas svih nas koji smo u tome učestvovali i trebali imati suvlasništvo u THT-u. Antun (HNS)** Zahvaljujem kolegi. Ja bih to pojednostavio. Ja znam mnogo sela koji su sami postavljali telefonske stupove, koji su sami razvlačili traktorima kablove po tim stupovima i sve sami napravili da bi HT došao i montirao samo jedan reces i platili su svi priključak. Znači to je činjenica i to je istina. Međutim ovdje se radi samo o onom dijelu koji se tiče kanalizacije. Kad bi gledali ovako kako vi kažete, sve u ovoj Hrvatskoj smo mi zajedno napravili, sve je to država uzela nama i dala nekima. Mislim da se razumijemo.

Štovani kolegice i kolege. Vezano za ovaj prijedlog zakona na raspravu me ponukala rasprava predstavnika Vlade naravno. Obzirom na činjenicu da je on istaknuo kako je naš prijedlog plemenit, međutim ono što što je ključna rečenica je da je on ustvrdio da se našim prijedlogom dovodi u pitanje pravna sigurnost u Republici Hrvatskoj. Obzirom da smo mi, smatramo sebe ozbiljnom strankom, ni u kojem slučaju ne bismo pristali niti davali prijedloge barem ne svjesno, koji bi i u najmanjoj mjeri dovodili u pitanje pravnu sigurnost u Republici Hrvatskoj jer držimo da to ne bi bilo ni primjereno u Hrvatskom saboru. Mi smo kada smo raspravljali i dogovorili se da idemo sa ovim prijedlogom zakona, naša osnovna namjera bila je ojačati pravnu sigurnost u Republici Hrvatskoj. Kroz rasprave kolega i sami prateći medije i u svakodnevnom životu u mjestima gdje živimo, svatko od nas bez neke velike, velike, velikog razmišljanja, može se prisjetiti situacija u kojima može iznaći argumente da po ovom pitanju nema pravne sigurnosti u ovom trenutku. Svi smo i u lokalnim tijelima samouprave, bavimo se kontaktima sa biračima i rijetko koji od zastupnika nije imao priliku vidjeti to kako to izgleda u praksi, a u praksi izgleda ono što su već neki kolege spominjali, lokoti na šahtama, sukobi i rasprave između izvođača radova, predstavnika lokalne samouprave i THT-a koji u ovom trenutku se ponaša kao monopolist vezano za DTK a ponaša se kao monopolist i za to svoje ponašanje ima i potporu Hrvatske države i hrvatskog pravosuđa. Činjenica da se sa ovim prijedlogom dovodi u pitanje pravna sigurnost ne može se s moje strane protumačiti drugačije nego da predstavnik Vlade ima ugovor i da tu svoju tvrdnju crpi iz ugovora o prodaji HT-a između Republike Hrvatske i Deutche Telekoma. Na žalost, u ovom Hrvatskom saboru u ovih 10 godina, najmanje 20 puta po raznim temama smo raspravljali po pitanju telekomunikacija i na ono vječno pitanje ni dan danas nismo dobili odgovor i sumnjam kako stvari stoje da ćemo ga i dobiti, a to je odgovor kako je moguće da hrvatski zastupnici u Hrvatskom saboru, a ja sam zastupnik, ne mogu vidjeti ugovor o privatizaciji HT-a, ugovor kojim je Hrvatska država prodala HT Deutche Telekomu. Koja su obrazloženja, da sada ne uzmem Poslovnik pa da ga ne citiram, taj naš Poslovnik koji bi morao biti u ovoj Hrvatskoj državi jedan od akata koji bi se morao poštivati, on daje nama zastupnicima pravo pristup svim informacijama koje su nam potrebne za izradu i inicijative i za naš zastupnički rad. Na žalost to se očito ne odnosi na pitanje informacije o ugovoru o privatizaciji HT-a. Jer valjda predstavnik Vlade tu vidi argumente za svoju tvrdnju da naš prijedlog dovodi u pitanje pravnu sigurnost, jer jedino moguće obrazloženje je da u tom ugovoru stoji da jesmo prodali DTK Deutche Telekomu. Pa možemo li mi očekivati kao zastupnici da se jednom iz nekakve mračne kasice pojavi na svjetlu dana taj famozni ugovor i da ga mi možemo pročitati i da imamo osnovne konkretne informacije na osnovu kojih smo mogli raspravljati, davati inicijative i prijedloge zakona ili ćemo ostati i dalje u ovoj situaciji, a ja je ocjenjujem kao zaštitu monopola HT-a. mi se tako kao zastupnici i kao stranka i ponašamo, ovdje trebali iskazivati interese građana i mi kroz naš prijedlog i iskazujemo. Konkretno naravno radi se o interesu lokalne samouprave, gradova, općina i županija. to je interes svih naših građana, a interes je prije svega da se koliko je to moguće u zakonskim okvirima monopol suzbije, da se ponašamo tržišno i da u krajnjoj konzekvenci interes građana je jeftinije telekomunikacije koje su kao što znamo svih ovih godina u Republici Hrvatskoj višestruko skuplje nego u zemljama iz kojih su nam došli razno-razni operateri i odavde visokim cijenama nama nabijaju i iznose kapital. I mi to toleriramo i nažalost i dalje imamo situaciju da netko štiti monopol. Postavlja se pitanje koji su razlozi da se štiti monopol, a ne štite se interesi građana, a trebali bi se prije svega štititi interesi građana kroz djelovanje Hrvatskog sabora, a valjda i hrvatske Vlade. Znači, postavljam konkretno pitanje predstavniku Vlade. Je li moguće da zastupnik u Hrvatskom saboru dobije na uvid ugovor o prodaji HT-a? Je li to moguće ili nije moguće? To da je to poslovna tajna, to jednostavno je apsurdno, takvo obrazloženje unaprijed ne prihvaćam. Gdje se taj ugovor nalazi i gdje se on može vidjeti kako bismo ovdje mogli relevantno raspravljati i dati konkretan odgovor na pitanje da mi sa svojim prijedlogom dovodimo u pitanje pravnu, pa sad imamo pravnu nesigurnost. Ili imamo možda pravnu sigurnost da oni imaju pravo to raditi, činiti što čine i dalje imati monopol i zarađivati ekstraprofite na leđima hrvatskih građana. To je jednostavno nedopustivo. Što vrijeme dalje ide, to se više problema pojavljuje. Izvodimo radove, rekonstrukcije ulica i na kraju moramo čekati 15, 20 dana da se gospoda iz monopola smiluju i da naprave ili dozvole da mi napravimo svoj dio posla. I na taj način povećavaju troškove opet kome? Hrvatskim građanima. Do kada će ta situacija u Hrvatskoj trajati da jedan monopolist može se ponašati kao država u državi i da za to ima punu zaštitu bez obzira na razno-razna obrazloženja, punu zaštitu hrvatske države i hrvatske Vlade. Do kada će to stanje trajati? Možemo li mi ovdje razgovarati na način da idemo vidjeti što je u interesu hrvatskih građana. Ja sam uvjeren da je naš prijedlog u interesu hrvatskih građana. I zato vas molim kolege i kolegice da konačno jednom stanemo na kraj takvom ponašanju i da se počnemo ponašati onako kako se to od nas i očekuje. Nije ovo prijedlog politički niti je ispolitiziran niti mi želimo da se on ispolitizira, nego se pojavio u životnoj praksi kroz obnašanje vlasti u lokalnoj samoupravi. lokalnoj samoupravi. Imamo problem koji možemo riješiti. Mi predlažemo kvalitetno zakonsko rješenje, ono se vjerojatno može doraditi u drugom čitanju, mi to prihvaćamo. Ali ne možemo prihvatiti nikakvu ocjenu da mi sa svojim prijedlogom dovodimo u pitanje pravnu sigurnost hrvatskog pravnog sustava. To ni u kom slučaju nije nam niti bila namjera niti je to sadržaj ovoga našega prijedloga. I na kraju ponavljam, je li moguće predstavniku Vlade da hrvatski zastupnik, zastupnik u Hrvatskom saboru kojeg su građani izabrali jednom dobije mogućnost što mu Poslovnik i Ustav osiguravaju i navodno garantiraju da vidi svojim očima ugovor o prodaji HT-a Deutsche Telekomu. Pa da onda imamo i argumente i da se stvarno uvjerimo da li ovo ugrožava pravnu sigurnost ili ne. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Jukić rekao je da je namjera njihova kluba bila ojačati pravnu sigurnost po ovom pitanju. Da, slažem se s time jer će se ovim prijedlogom riješiti vlasništvo, korištenje i upravljanje distribucijskom TK kanalizacijom. Ali isto tako kolega Jukiću ukinuti će se i mogućnost monopola što je naša isto tako ustavna obveza. Zahvaljujem. Zaključujem. U ime predlagatelja izvolite. U ime, predstavnik Vlade, državni tajnik Breglec, izvolite. lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo, dužan sam nekoliko odgovora na direktno postavljena pitanja. Prije svega želim reći da po pitanju famoznih ugovora nadopuniti odnosno dati informaciju koja je zasigurno poznata javnosti s obzirom da je na tu temu bila održana i tiskovna konferencija i to u dva navrata. Naime, s obzirom na karakter ugovora koji su obilježeni poslovnom tajnom ministarstvo je izradilo sažetke ugovora o privatizaciji iz 1999. i 2001., objavilo ih na svojim web stranicama i danas ti sažeci koje u svakoj bitnoj činjenici su naravno vjerodostojni i vjerno prikazuju duh onoga što stoji u ugovorima, stoje dostupni i u ovom trenutku. smatrali smo da je, odnosno smatrali smo da je takav pristup na najbolji mogući daje odgovor upravo ovakvim zahtjevima koji nisu, koji su dolazili sa različitih strana i da u svojoj suštini na zadovoljavajući način daju uvid u bit i srž ovih ugovora. Ja vam ne mogu odgovoriti direktno na direktno pitanje da li saborski zastupnici mogu dobiti u posjed na uvid na bilo koji način dokument, pretpostavljam da u svakom slučaju takav način kroz Poslovnik i druge akte je moguće realizirati, ako ne u potpunosti, onda u jednom određenom restriktivnom obliku i svakako ukoliko se takva inicijativa pojavi da će Vlada i sa svoje strane pravovremeno dati odgovor odnosno možda čak i u potpunosti udovoljiti zahtjevu. Ne mogu Ne mogu u ime Vlade prihvatiti klasifikaciju da Vlada podržava monopol, odnosno da monopolist ima punu zaštitu Vlade kao što je bilo rečeno u istoj raspravi, što je vrlo lako demantirati. Naime, poznate su, poznati su dosezi posljednjih dvije i po godine na liberalizaciji telekomunikacijskog tržišta tržišta na kojima dakle moram to ovdje naglasiti je posebno na području mobilnih telekomunikacija ne samo da nema već monopola nego je i duopol razbijen na način iznad svih očekivanja, u posljednjih godinu dana penetracija je praktički skokovito srasla sa 61% otprilike koliko je bila prije dvije godine na oko 95% koji imamo sad uz cijene koje su pale za, na u pola prijašnjih, a isto tako na području fiksnih telekomunikacija podsjetit ću da je izdato 17 dozvola koje su, dakle 17 novih operatera sa dozvolom postoji, da je ustrojena i funkcionira itekako efikasno Hrvatska agencija za telekomunikacije, da je pet od tih 17 operatera dobilo i prošlo tehničke preglede i počelo operativno sa radom, da o nikakvom monopolu ovom trenutku u telekomunikacijama ne možemo govoriti ni u fiksnoj a napose ne u mobilnoj telekomunikacijskoj mreži i uslugama vezane uz te mreže i da su upravo na tom području itekako vidljivi rezultati i jedna odličnost i spremnost Vlade da kroz poteze koje je povukla zapravo omogući građanima bolji i kvalitetniji servis, niže cijene i sve ostalo što donosi jedna fer tržna utakmica kojoj smo svjedoci. Uvjeren sam da ćemo tako nastaviti, svakako da je proces pristupa fiksnoj mreži, razdvajanje, razmotavanje lokalne petlje svugdje u svijetu pa tako i u Hrvatskoj jedan kompleksan proces u kojem se ne razumije./… ili bivši monopolist ima niz mogućnosti pod izgovorom tehničkih ili drugih razloga logističkih onemogućiti, odnosno zadržati postojeću poziciju, odnosno onemogućiti pristup konkurenciji, ali to su procesi koje su prošle sve države, prolazi i Hrvatska, u ovom trenutku preko 8% korisnika od nekada milijun 700 tisuća fiksnih priključaka posjeduju alternativni operatori i smatramo da je to za godinu dana liberalizacije na području fiksne telekomunikacijske, fiksnih fiksnih telekomunikacijskih usluga jedan izuzetan uspjeh, a da će funkcioniranjem Hrvatske agencije za telekomunikacije i odlučnim mjerama i rješenjima koje dovodi i donosi svakodnevno taj proces u bitnom biti nastavljen i ako je ako je naravno svima nam je želja i ubrzan kako bi i na području usluga u fiksnim telekomunikacijama imali isto tako oštru tržišnu utakmicu kao što je imamo i na području mobilnih. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. U ime predlagatelja uvaženi zastupnik Kovačević. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa prvo moram kazati …/Govornik se ne razumije./… na ovaj govor završni predstavnika Vlade, to mi liči na debatni klub kako se može govoriti o nečemu da se ništa ne kaže, a vidite sad ste vi ovdje u manjini, sad smo obavili raspravu i svi zastupnici iz svih klubova su podržali naš zakonski prijedlog i govore baš upravo o tome da je glavno pitanje da se konačno na zakonit način riješi ova situacija. Stvar je jasna, nesporna i vi ste u manjini i onda nama ovdje govorite da mi dovodimo u pitanje pravnu sigurnost. Pa tko dovodi u pitanje pravnu sigurnost ako smo mi ovdje predstavnici izabrani od naroda, svi se slažemo da to pitanje vlasništva je jasno, da je to vlasništvo općina i gradova pa tko onda dovodi pravnu sigurnost u pitanje? Je li sadašnja situacija održiva? Nije održiva? Pa tko onda brine o pravnoj sigurnosti? Dapače, mi svi ovdje zastupnici kao i klub HSP-a koji je podnio prijedlog. Hoćemo reda napraviti na ovom području i to bi bilo logično da je Vlada rekla da se slaže da se uvede reda na ovome području. Svi mi znamo osobno koji smo prije rata telefon uvodili da smo davali po tisuću i pol maraka, negdje je bilo i više. U Sloveniji su to riješili da imaju dionice ljudi na taj način, što je u redu. Ovdje proistječe THT polaže pravo vlasništva. Kakvo ono pravo vlasništva polaže? I ako vi tako tvrdite znači vi s ovim što ne želite podržati ovaj naš prijedlog idete njima na ruku, ne idete na ruku hrvatskim građanima, ne idete na ruku uvođenja reda i ne idete na ruku ovdje iskazanoj volji i pravdi i dapače monopol i dalje tolerirate, a deklaratno kažete da ste protiv toga. Prema tome, nemojmo se zavaravati, stvar je jasna, stvar je nesporna, sjetite se samo u selima što se događalo da su ljudi za kad se telefon uvodio i za centrale davali svoje domove, da li je to bio vatrogasni dom ili zadružni dom i nakon toga taj dio je na sebe prepisalo tadašnje pošte, odnosno sad je to na THT-u. Prema tome, nemojmo tu zavaravati nikoga, stvar je jednostavna i nemojte nam tvrditi kako bi se to. Kad vi meni kažete, odnosno nama u HSP-u i svima nama zastupnicima veli ako je to tako što vi tvrdite odgovor u Vlade to bi se onda eventualno, pazite eventualno moglo veli riješiti općim propisima o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Pa jeste čuli za izraz leg specialis? E ovo je leg specialis propis. Evo vidite, kad ste čuli sada vam ja kažem da je ovo leg specialis propis. To je leg specialis propis. Možemo imati i posebni zakon, slažem se što je gospodin Arlović rekao gdje ćemo sve ove situacije dvojbene koje se ne pojavljuju samo na ovom području nego i drugima područjima regulirati, ali ovo da će se riješiti općim propisima onda tko je pisao to stajalište ne zna šta se rješava općim propisima u vlasništvu i drugim stvarnim pravima da se postaju temeljna načela i sve ostalo, a situacija se razrađuje ugovorima i drugim varijantama. Prema tome, svima je izgleda sve jasno da se treba uzeti reda osim ovdje državnome tajniku i nadam se da će Vlada svjesno i apeliram znači na sve nas ovdje nazočne i većinu i oporbu da podržimo ovo u prvom a u drugom čitanju možemo svi zajedno i Vlada i svi predstavnici klubova. Ovo za nas nije političko pitanje, ovo je uvođenja reda, a znamo kakva je situacija na tome području. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. **Šeks, Vladimir